Poštovane kolegice, kolege zastupnici nastavljamo sa zasjedanjem. Sljedeća točka na dnevnom redu je - Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2014. godinu Podnositelj izvješća je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti temeljem članka 13. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Materijal ste primili u pretince. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješće odbora ste primili na sjednici. Želi li podnositelj izvješća dati dodatno obrazloženje? Da. Gospodin Dražen Lučić, predsjednik Vijeća. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici dobar dan. Godišnje izvješće HAKOM-a sadrži izvješće o aktivnostima na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga, odnosno aktivnostima na tri područja koje HAKOM regulira, te izvješća o financijskom poslovanju HAKOM-a u 2014. HAKOM je sredinom 2014. promijenio ime u Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, te novim Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga koji su stupili na snagu 16. lipnja 2014. Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga pripojena je Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije u novostvorenu Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti. S obzirom da je Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga pripojena HAKOM-u sredinom godine u ovom izvješću uključene su i aktivnosti Agencije za zaštitu tržišta željezničkih usluga, te aktivnosti HAKOM-a na ovom tržištu. Skraćeno ime HAKOM zadržano je zbog prepoznatljivosti kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Što se tiče financijskog poslovanja HAKOM-a u 2014. istakao bih da HAKOM nije korisnik državnog proračuna, nego se financira naknadama od tržišta koje regulira, a računovodstvo vodi u skladu sa Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija, Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga. Prihodi i rashodi se iskazuju prema načelu nastanka događaja neovisno o naplati ili plaćanju. HAKOM u 2014. nije ostvario nikakve financijske gubitke. Naime, vlastiti rashodi HAKOM-a su u potpunosti pokriveni kroz redovne prihode koje je HAKOM uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske prikupio na tržištima za koje je nadležan. Uz to su materijalni rashodi za radnike HAKOM-a u 2014. bili manji nego u 2013. iako je HAKOM tijekom godine pripojen a pripajanjem ARTZU-a na kraju godine nije povećan ukupan broj zaposlenika dok je tijekom godine normalno bio veći nego što je to bilo prije toga u HAKOM-u. je 2014. provodeći društveno-odgovornu regulaciju tržišta vratio tržište elektroničkih komunikacija preko 30 milijuna kuna ulaganjem u mrežu, aplikacije i usluge, te …/Govornik se Ulaganja su dio vlastitog HAKOM-ovog programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa interneta na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima. Isto tako, navedeni projekti osim širenja dostupnosti brzog interneta u Hrvatskoj na područja gdje to do sada nije bio slučaj kao dodanu vrijednost imaju pozitivan učinak na razvoj gospodarstva u Republici Hrvatskoj i izvan područja elektroničkih komunikacija. Hrvatske tvrtke koje su dobile posao natječajima u sklopu provedbe programa zaposlili su nove radnike, te dobili reference za obavljene poslove u državama članicama EU. Ukupni ostvareni prihodi HAKOM-a u 2014. iznose nešto preko 87 milijuna kuna i veći su od planiranih za oko 5%. Prije svega zbog dodjela drugog dijela digitalne dividende, te dodatnog raspoloživog frekvencijskog spektra u području od 1800 mega Ukupni rashodi HAKOM-a u 2014. iznose oko 120 milijuna kuna i niži su od planiranih za preko 16%. Od financijskim planom predviđenim 44 milijuna kuna za kapitalne donacije za program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, te za projekt uklanjanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima potrošeno je nešto preko 30 milijuna kuna. Ostatak ušteda ostvaren je dobrim gospodarenjem HAKOM-a posebno što pripajanju ARTZU-a, HAKOM na kraju godine nije ukupno povećao broj zaposlenika, a troškovi pripajanja su bili minimalni. Do računovodstveno negativnog rezultata poslovanja dolazi se zbog toga što se Financijskim planom za 2014. kapitalne donacije kao i dio ulaganja i rashoda HAKOM-a financiranih iz prikupljenih sredstava iz 2013. koji su u skladu sa Zakonom o trgovačkoj komunikacijom prenijeti u 2014. i nisu financirani iz redovnih prihoda u 2014. godini. Ukupna ulaganja HAKOM-a za 2014. iznose nešto preko 13 milijuna kuna i na razini su ulaganja iz 2013. Višak prikupljenih sredstava koji se u skladu sa financijskim planom prenose u 2015. iznosi nešto preko 40 milijuna kuna, a ta financijska sredstva su se prvenstveno koristila u 2015. za program potpora razvoja širokopojasnog pristupa u ruralnim i slabije razvijenim područjima. U skladu s važećim zakonskim odredbama HAKOM je 2014. naplatio oko 650 milijuna kuna prihoda u korist državnog proračuna Republike Hrvatske i to s osnove naplate naknada za pravo uporabe .../Govornik se ne razumije./… spektra, adresa i brojeva, te naknade za ovlasti i dozvole. Proces naplate je bio otežan zbog brojnih predstečajnih nagodbi dionika na tržištu elektroničkih komunikacija, a tijekom 2014. je pokrenuto ukupno 68 ovršnih postupaka u vrijednosti od oko 700 tisuća kuna od čega je naplaćeno nešto preko 600 tisuća kuna. Što se tiče aktivnosti na tržištima koje HAKOM regulira istakao bih da je HAKOM u 2014. nastavio rad na ostvarenju regulatornih ciljeva i načela na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, a od sredine 2014. željezničkih usluga. Ciljevi i načela obuhvaćaju zaštitu tržišnog natjecanja, zaštitu korisnika usluga, te učinkovito upravljanje ograničenim nacionalnim prirodnim dobrima kao što se radi o frekvencijskom spektru te adresni brojevni prostor. A utvrđeni su godišnjim programom rada HAKOM-a za 2014. Naglasci u radu Hakom-a stavljeni su na promicanje djelotvornih ulaganja, inovacija uz osiguravanje tržišnog natjecanja i poštivanja načela nediskriminacije, promicanje regulatorne predvidljivosti, sprječavanje diskriminacije u postupanju prema operatorima, osiguranje visoke razine zaštite korisnika te učinkovito upravljanje neograničenim nacionalnim prirodnim dobrima. Poseban naglas stavljen je na razvoj širokopojasnog pristupa internetu i povećanju ulaganja u infrastrukturu i nove tehnologije na tržištu elektroničkih komunikacija kao na dosljednu primjenu Zakona o poštanskim uslugama, te Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga u svrhu što brže i potpune … ovih tržišta kao djela jedinstvenog tržišta EU. Na tržištu elektroničkih komunikacija u 2014.osnovni prikup svih operatera od 11 milijardi 333 milijuna kuna te ulaganje od oko 1,9 milijardi kuna što je u usporedbi sa 2013. pad oko 6% u prihodima, odnosno čak 22% u odnosu na ulaganja u 2013. godini. Uzrok, odnosno uzrok ka daljnjem padu ukupnog prihoda ovog tržišta ima više. Po mišljenju HAKOM-a temeljenom na sličnim primjerom u svijetu ključni uzroci pada ukupnog prihoda su prije svega povećana konkurencija na tržištu gdje korisnici usluge sada koriste znatno više nego prije, a ukupno plaćaju niži iznos jer se jedinična cijena usluga smanjila. Osim toga, uzrok leži i u recesiji u zemlji i u okruženju te višegodišnjoj štednji operatora u pogledu ulaganja i inovacija u mreži. Tržište elektroničkih komunikacija je pravovremeno i u potpunosti bilo spremno za ulazak RH u EU, no prihod operatora u RH je pao i zbog automatske primjene nižih cijena roaminga te veleprodajnih cijena reguliranih na razini EU a čiji se negativni učinak prvi puta ogledao na cijelu godinu na 2014. Isto tako korisnici sve više koriste besplatne komunikacijske usluge temeljene na pristupu internetu kao što su Skype, Viber, WhatsApp, ali i druge slične usluge i time se smanjuje prihod od klasičnih usluga poput javne govorne usluge, SMS ili MMS. Nadalje, negativnim pokazateljima u 2014.u području prihoda operatora iznimno su doprinijele i predstečajne nagodbe, neki od operatora mreža nepokretnih komunikacija kao i višestruko veće naknade za uporabu frekvencija koje su u 2014. morali platiti operatori mreža pokretnih komunikacija. Usprkos svim poteškoćama u poslovanju tijekom 2014. niti jedan operator nije prestao s radom. Spašena su radna mjesta velike većine zaposlenih u sektoru i tržište je u cjelini ostalo stabilno uz vrlo visoku zaštitu krajnjih korisnika. Činjenica je da tržište elektroničkih komunikacija u RH tijekom 2014.je obilježio dalji razvoj širokopojasnih usluga i porast prihoda od pristupa internetu što je samo potvrda gornjih teza. Naime, prihod od usluga pristupa internetu povećan je za oko 28% u odnosu na 2013., a udjel u ukupnom prihodu tržišta elektroničkih komunikacija narastao je sa oko 21% na preko 28%. Međutim, zbog navedenog uzroka taj rast nije bio dovoljan za kompenzaciju pada prihoda od ostalih usluga. Ono što ohrabruje da je u 2014.došlo do porasta interesa operatora za inovacije, odnosno za implementaciju novih tehnologija pa je tako pokrenut niz pilot projekata kojima su se ispitivale mogućnosti tih tehnologija. Također, operatori mreža pokretnih komunikacija su kupili i dodatni radiofrenvecijski spektar radi potrebe za većim kapacitetom što je osim stvaranja preduvjeta za rast donijelo i nove znatne prihode u državni proračun. Napomenuo bi da samo od digitalne dividende državni proračuna je bogatio za preko milijardu kuna. Prema gustoći priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem mreže nepokretnih komunikacija komunikacija RH spada u grupu slabije razvijenih zemalja u usporedbi s dugim zemljama članicama EU, a prema gustoći priključaka u mrežama pokretnih komunikacija u grupu razvijenih zemalja. Bez obzira na porast broja korisnika postoji prostor za još snažnijim rastom u ovom segmentu, a posebno u području svjetlovodne pristupne mreže. Navedeni je rast u RH je nužan između ostaloga i zbog opasnosti da se produbi digitalni jaz između RH i razvijenih zemalja članica EU. U RH je članica EU. U RH je prisutna značajna regionalna neravnomjernost u broju i gustoći priključaka širokopojasnog pristupa internetu u mreži nepokretnih komunikacija te ova činjenica predstavlja trenutno veći izazov od povećanja gustoće priključaka na nacionalnoj razini. Regionalna neravnomjernost je tijekom 2014.donekle ublažena ulaganjima u ruralna područja i otoke kroz HAKOM-ov program potpora kao i regulatornim mjerama te dodjelom digitalne dividende i uvođenjem LTE tehnologije u mreže pokretnih komunikacija. HAKOM-ov program za razvoj širokopojasnog eko sustava u ruralnim područjima, odnosno HAKOM-ov program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima uvršten je i u provedbeni program strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH za razdoblje od 2014.do 2015. Cilj i namjera potpore je uravnoteženje regionalnog razvoja, spajanje ciljanih skupina kao što su školske, zdravstvene i javne ustanove, na mreži širokopojasnog pristupa internetu te uvođenje aplikacija i usluga koje dinamiziraju gospodarstvo i poboljšavaju kakvoću života na spomenutim područjima. HAKOM je dio sredstava iz programa razvoja širokopojasnog eko sustava, javni natječajima namijenio za razvoj širokopojasnog pristupa internetu na područjima jugoistočne Slavonije, tzv. periferiji koje je bilo pogođeno katastrofalnim poplavama u svibnju 2014. Do kraja 2014.je obnovljena elektronička komunikacijska infrastruktura, bitno je poboljšan širokopojasni pristup internetu te su razvijene neke od E aplikacija koje su uz darovanu krajnjekorisničku opremu prvi put primijenjene upravo na ovom području u sklopu pilot projekata. Tijekom 2014.je došlo do blagog porasta priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem mreža neprekidnih komunikacija uz znatan porast podatkovnog prometa. Broj takvih priključaka u mrežama pokretnih komunikacija se statistički smanjio prije svega zbog toga što strani turisti koriste prednosti niskih cijena EU roaminga pa više ne kupuju kartice hrvatskih operatora u tolikom broju. Drugi razlog je taj što u RH danas 4 od 5 krajnjih korisnika u mrežama pokretnih komunikacija imaju pametni telefon, smartphone i tarife koje uključuju znatan podatkovni promet pa im je sve manje potreban poseban priključak za širokopojasni pristup internetu u mrežama nepokretnih komunikacija. Od pozitivnih pokazatelja na tržištu vrijedi izdvojiti znatan porast korisnika paketa usluga, preko 20% kao i porast udjela ostalih operatora u odnosu na …/Govornik pristupu internetu putem mreža nepokretnih komunikacija. Udjel TELE2 kao najmanjeg od tri operatora mreža pokretnih komunikacija si je približio 20% tržišta a porastao je i prihod od najma mreže i vodova za oko 10% što su sve potvrde tržišnog natjecanja i ispravnih regulatornih odluka HAKOM-a. Sveopća digitalizacija odašiljanja tv sadržaja dovela je do rasta tržišta prijenosa tv programa uz plaćanje naknada. Tako da na kraju 2014. gotovo polovica kućanstava u Republici Hrvatskoj je koristila uslugu prijenosa tv programa uz plaćanje naknade nekom od operatora. To pokazuje da su građani bez obzira na smanjenu kupovnu moć i činjenicu da već plaćaju jednu tv pristojbu HRT-u spremni platiti i dodatni tv sadržaj. Iako je komunikacija između strojeva kao dio interneta stvari područje koje se nalazi u početnoj fazi značajnijeg rasta a za koje se procjenjuje da će do 2020. obuhvatiti čak do 10 milijardi uređaja širom svijeta, HAKOM je već sada planom numeriranja odredio odgovarajuću numeraciju za ove usluge. Od novih usluga, posebna pozornost u pripremi regulatornog okvira je dana računarstvu u oblaku kao jednoj od najbrže rastućih grana u današnjem svijetu informatičko komunikacijskoj tehnologiji. Veliki dio poslova u svezi kontrole spektra ponovno se odnosio na mjerenje radiofrekvencijskog spektra koji pripada Republici Hrvatskoj a kojeg neovlašteno koristi Italija ne samo na području Istre nego na čitavom priobalnom području Republike Hrvatske. Tijekom 2014. provedena su opsežna mjerenja diljem obale i otoka kojima je cilj bilo praćenje i identifikacija smetnji iz Italije. Mjerenja su rezultirala slanjem novih 669 međunarodnih prijava smetnji administracije Italije a Italija nije uklonila ili riješila niti jednu od tih smetnji prijavljenih tijelom 2014. HAKOM se zbog ovog problema obratio kako Europskoj komisiji, tako i Međunarodnoj telekomunikacijskoj zajednici ITU, samostalno i u suradnji sa nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske. Prve konkretne rezultate otklanjanje smetnji iz Italije može se očekivati polovicom 2016. jer 30. travnja ove godine stupa na snagu novi frekvencijski plan u Italiji a to je posljedica izravnog pritiska Republike Hrvatske. razumije./… spektra je uključivala i mjerenja veličina elektromagnetskih polja u svrhu zaštite zdravlja ljudi od njihovog djelovanja na područjima povećane osjetljivosti. Redovito su provjeravani rezultati mjerenja dostavljeni od pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje mjerenja elektromagnetskog zračenja. Tijekom 2014. izrađena je i puštena u rad nova pokretno-kontrolno mjerna postroja smještena kod Čilipa na jugu Dalmacije a kupljeno je i zemljište u Splitu za gradnju novog kontrolno mjernog središta. Nadogradnja, uvođenje nove funkcionalnosti te redovito održavanje baze prenesenih brojeva, upravljanje adresivnim brojnim prostorom, inspekcijski nadzor u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te radijske i telekomunikacijske terminalne opreme također su neke od aktivnosti u nadležnosti HAKOM-a koje su 2014. doprinijele uspješnom razvoju tržišta. Regulatorne mjere HAKOM-a u 2014. su imale naglasak na određivanju veleprodajnih uvjeta u skladu sa interesima tržišta Republike Hrvatske i daljnjem razvoju tržišnog natjecanja. Sve su bile bez problema odobrene od strane Europske komisije i uspješno primjenjive na našem tržištu što je veliki uspjeh i još jedna potvrda da je Republika Hrvatska u ovom dijelu bila izvrsno pripremljena za ulazak na jedinstveno tržište Europske unije. Od ostalih aktivnosti HAKOM-a tijekom 2014. treba izdvojiti između ostalog izdavanje potvrda pravog puta, prethodna mišljenja na dokumente prostornog uređenja te posebnih uvjeta gradnje i potvrda glavnih projekata što za izradu baze i elektroničke komunikacijske infrastrukture pridonosi sređivanja u ovom području. U suradnji sa operatorima te jedinicama lokalne i područne samouprave pripremaju se projekti za gradnju, pristup i korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreža što će izravno doprinijeti bržem i boljem korištenju sredstava iz europskih fondova te projektima javno-privatnog partnerstva. Kada pričamo o tržištu poštanskih usluga istakli bi da potpunom liberalizacijom tržišta je preokrenut višegodišnji trend pada ukupnog prihoda na tržištu poštanskih usluga a pojavom novih davatelja poštanskih usluga obogaćena je ponuda novim poštanskim uslugama. smanjenje cijena pojedinih segmenata poštanskih usluga zabilježen je porast broja paketa i usluga sa dodanom vrijednosti uz istodoban pad tradicionalnih poštanskih usluga čime je u Republici Hrvatskoj nastavljen trend prisutan u Europskoj uniji i razvijenim državama svijeta. Davatelji poštanskih usluga u 2014. su prikazali ukupne prihode u iznosu od milijardu i 430 milijuna kuna što je nešto više nego u 2013. a na tržište poštanskih usluga u 2014. broj usluga je bio za oko 1% viši nego na 2013. ukupnog broja usluga na tržištu Hrvatska pošta je smanjila u 2014. svoj udjel za oko 1%, na nešto ispod 70%. U međuvremenu je taj udjel porastao na oko U strukturi svi ostvarenih poštanskih usluga univerzalne poštanske usluge činile su približno 53% svih usluga, ostale poštanske usluge približno 26% a zamjenske poštanske usluge oko 21%. Glavni razlozi porasta ukupnih prihoda i broja usluga su povećani udjel usluga sa dodanom vrijednosti te razvoj e-trgovine koja uključuje paketsku dostavu. Krajem 2014. u Republici Hrvatskoj bio je prijavljen 21 davatelj poštanskih usluga koji je poštanske usluge obavljao na temelju podnesene prijave. Hrvatska pošta je jedini davatelj univerzalne poštanske usluge a pravo i obvezu upravljanja univerzalne usluge na cijelom području Republike Hrvatske stekao je temeljem Zakona o poštanskim uslugama u trajanju od 15 godina. Od najvažnijih regulatornih aktivnosti treba izdvojiti računovodstveno razdvajanje uz reviziju regulatornog izvješća i …/Govornik se ne razumije./… modela Hrvatske pošte te izračun neto troška davatelja univerzalne usluge. Navedena aktivnost bila je vrlo značajna s obzirom na to da je održiva univerzalna usluga jedna od glavnih preduvjeta za povećanje kakvoće života u ruralnim područjima Republike Hrvatske. Djelovanje HAKOM-a na tržištu poštanskih usluga je bilo proaktivno provođenjem mjera za očuvanje univerzalne usluge i organizacijom okruglih stolova sa svim dionicima na tržištu te korektivno kroz provođenje inspekcijskih nadzora je zapravo usmjereno na regulaciju potpuno otvorenog tržišta sa ciljem stvaranja jednakih uvjeta za sve davatelje a posebno na održivo obavljanje univerzalne usluge. Naglasak pri univerzalnoj usluzi je na kakvoći, cjenovnoj prihvatljivosti i dostupnosti kako bi svi korisnici imali jednako pravo i mogućnost koristit se ovom osnovnom osnovnom poštanskom uslugom za čije neprekidno obavljanje Republika Hrvatska jamči na cijelom svom području. Vodeći računa o značaju rada poštanskih ureda za kakvoću života u ruralnim područjima, Hrvatska pošta je zadržala više od 300 poštanskih ureda od zakonom i Pravilnikom propisanog minimuma. Tako je na kraju 2014. bilo ukupno 1016 ureda, svega dva manje nego krajem 2013. I ovime je praktično zaustavljeno zatvaranje poštanskih ureda na području Republike Hrvatske. Stupanjem na snagu Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga, izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama HAKOM je polovicom 2014. preuzeo u nadležnost i za tržište željezničkih usluga i počeo proaktivno i korektivno poduzimati regulatorne mjere u cilju promicanja tržišnog natjecanja i interesa korisnika željezničkih usluga. Posredovno između upravitelja infrastrukture, HŽ Infrastrukture i prijevoznika, te operatora uslužnih objekata prije svega i u svezi izvješća o mreži. Liberalizacijom tržišta prijevoza tereta u željezničkom prijevozu pojavili su se i novi prijevoznici, no pojava konkurencije niti je dovela do porasta količine prevezene robe u 2014. niti je povećano korištenje željezničkih usluga, a nije primijećen niti porast konkurentnosti željezničkog prometa u odnosu na ostale vrste prijevoza robe. U 2014. HŽ infrastruktura je iskazala prihode u ukupnom iznosu od oko 155 milijuna kuna što je pad od 24% u odnosu na godinu ranije. Putnički prijevoz bilježi daljnje smanjenje broja prevezenih putnika, a razlozi za to leže između ostaloga u brojnim remontima pruga i starosti voznog parka. Ipak ima i pozitivnih pokazatelja, tako i u obnovi i osuvremenjavanje željezničkih pruga tijekom 2014. je uloženo blizu milijardu kuna. Pozitivan znak je povećanje prosječne brzine prijevoza, te duljine željezničkih pruga na kojima se vozi brzinama većim od preko 100 kilometara Ovome treba pridodati i povećanje konkurencije na dijelu tržišta željezničkih usluga koje se odnosi na prijevoz tereta kao i HAKOM-ove napore na uklanjanju prepreka u pristupu uslužnim željezničkim objektima. Krajem 2014. je bilo 27 operatora uslužnih objekata, 1 prijevoznik putnika i 4 prijevoznika tereta. U 2015. očekuju se novi, su i došli novi prijevoznici tereta tako da ih ukupno ima 6. Zatim novi vozni park HŽ Putničkog prijevoza i daljnje poboljšanje željezničke infrastrukture što su daljnji nagovještaji poboljšanja stanja na tržištu željezničkih usluga. Poseban naglasak u radu HAKOM-a dan je u osiguranju visoke razine zaštite krajnjih korisnika usluga u njihovim odnosima sa operatorima, davateljima usluga i prijevoznicima, te omogućavanjem dostupnosti jednostavnog i pristupačnog postupka rješavanju žalbi korisnika. Kada govorimo o zaštiti korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga u 2014. HAKOM je posvetio veliku pozornost preventivnom djelovanju, uputama i savjetima krajnjim korisnicima kako se zaštititi, izbjeći probleme, te stvaranju pretpostavki za otvorenu i jednostavnu komunikaciju s korisnicima. U većini slučajeva korisnici se upućuju na daljnje postupanje, registraciju korisnika za pokretanje postupka rješavanja spora pred HAKOM-om putem internetske aplikacije e-žalbe, a registrirani korisnici imaju mogućnost praćenja statusa prigovora i dobivanja dodatnih informacija kao i slanja dopune i dokumentacije putem navedene aplikacije. Pored toga, HAKOM je nastavio implementaciju programskog sigulatora pod nazivom procjenitelj troškova. Simulator korisnicima pruža potrebne informacije o cijenama javnih komunikacijskih usluga kao i njihovim izmjenama bez kašnjenja u odnosu na ponudu na tržištu. U cilju postizanja visoke razine zaštite korisnika, HAKOM je unaprijedio korisnički alat za mjerenje brzina pristupa internetu tzv. hakometar, a taj alat služi kao dokaz dokaz neispunjavanja ugovornih obveza operatora u slučajevima preniskih brzina pristupa internetu. Analizirajući sveukupan broj zaprimljenih prigovora, upita, žalbi ili zahtjeva za rješavanje spora krajnjih korisnika u 2014. može se zaključiti da su korisnici sve više svjesni mogućnosti ostvarivanja svojih prava na objektivan način rješavanjem spora pred HAKOM-om. Smanjenje trenda rasta broja pokrenutih sporova koji su u 2014. bilo 1350, za rashod 2013. kada ih je bilo već gotovo 1700 ukazao je da su operatori usvojili novi regulatorni okvir i doslovno primijenili odredbe novih pravilnika koje je HAKOM donio. Nešto je povećan omjer negativnih odluka HAKOM-a prema korisnicima koji su otvorili spor pred HAKOM-om u odnosu na prethodne godine, a povećanje predstavlja bolju suradnju i komunikaciju HAKOM-a sa operatorima. Naime, to je pokazatelj da se operatori pridržavaju zakona, pravilnika, naputaka HAKOM-a odnosno da u sporovima koji korisnici pokreću pred HAKOM-om operatori u prethodnim stupnjevima žalbe sve češće donose ispravne odluke. Najveći broj prigovora korisnika poštanskih usluga riješili su sami davatelji poštanskih usluga, gdje se svojom učinkovitošću ističe Hrvatska pošta. HAKOM je primio svega 58 zahtjeva, a u 2014. je riješeno 60 sporova. Na temelju mišljenja Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga usvojeno je ili je djelomično usvojeno samo 13 sporova, a protiv odluka HAKOM-a u 2014. nije pokrenut niti jedan upravni spor. Temeljem odredbi Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga HAKOM je od sredine 2014. preuzeo nadležnost za poslove zaštite prava putnika, te rješavanje prigovora putnika protiv odluka željezničkih prijevoznika. No, niti jedan takav zahtjev nije primljen do kraja 2014. Prigovori koji su upućeni željezničkom prijevozniku odnosili su se većinom na rad osoblja, vozni red i kašnjenje vlakova, a od 1. siječnja 2015. na snazi su odredbe Zakona o inspekcijskom nadzoru u području zaštite prava putnika pa su se tijekom 2015. dobili i prvi prigovori, a moguće sporove HAKOM je, sporove je HAKOM počeo rješavati na temelju mišljenja Povjerenstva za zaštitu prava korisnika, usluga pri HAKOM-u. HAKOM je pojačao aktivnosti u svezi promicanja zaštite djece prilikom uporabe interneta i elektroničkih komunikacijskih usluga. Posebna pozornost je dana promicanju roditeljske odgovornosti, te propisivanju obveza operatora elektroničkih komunikacijskih mreža prema kojima roditelji mogu zatražiti od svog operatora postavljanje zabrane pristupa sadržajima koji su neprimjereni djeci, ograničenja korištenja usluga s posebnom tarifom i ograničenja potrošnje. Od operatora se kad su djeca u pitanju traži društveno odgovorno ponašanje koje treba biti iznad onog koje je zakonski propisano. HAKOM je u 2014. nastavio sudjelovati u savjetodavnom mehanizmu udruga osoba sa invaliditetom, operatora i i HAKOM-a, a osim redovnih aktivnosti HAKOM je financirao izradu tri aplikacije namijenjene osobama sa invaliditetom koje su dovršene u 2014. To su osobni terapeut, prilagođenje internetskih stranica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo osoba s invaliditetom, te internetsko oglašavanje za osobe sa invaliditetom. U razvoju su aplikacije E fizikalna terapija u kući E kućna njega i E dijagnostika i potpora za djecu sa komunikacijskim teškoćama. U okviru međunarodne suradnje HAKOM je aktivno sudjelovao u radu međunarodnih radnih skupina Europske komisije, zatim u radu radnih skupina na području tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga a izvrsnost rada i značaj HAKOM-a potvrđeni su i pozivima na sudjelovanje na nekoliko važnih regionalnih i svjetskih konferencija na kojima su stručnjaci HAKOM-a održali predavanje. Između ostaloga potpisani su sporazumi o suradnji sa Ministarstvom Južne Koreje i sa regulatornim tijelom iz Turske. U okviru domaće suradnje ističe se vrlo dobra suradnja sa svim ministarstvima, tijelima državne uprave, jedinicama regionalne i lokalne samouprave kao i s drugim regulatornim tijelima i državnim agencijama. Stručnjaci HAKOM-a predstavljali su RH na brojim međunarodnim skupovima i sastancima te sudjeluju u izradi strateških i operativnih dokumenata koje donosi Vlada RH te onih u svezi korištenje europskih fondova. Pored toga treba istaknuti suradnju s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, Splitu i Osijeku. U 2014. … i više programskih aplikacija s fokusom na unaprjeđenje poslovnih procesa, korištenjem internetski orijentiranih tehnologija. Osim aplikacija koje su usmjerene na vanjske korisnike HAKOM je uvođenjem novih informacijskih rješenja i platformi ubrzao interne procese. Uvedeni alati omogućuju učinkovitu suradnju u svakodnevnim procesima regulatora kao i komunikaciju s krajnjim korisnicima pa ih zaposlenici i korisnici brzo prihvaćaju. Najznačajniji programi čiji je cilj bio povećati organizacijsku, individualnu i skupnu regulatornu sposobnost bili su interdisciplinarni poslijediplomski studiji regulacije tržišta elektroničkih komunikacija pri Sveučilištu u Zagrebu, projekt Pogled budućnosti u suradnji s fakultetima iz Zagreba, Splita i Osijeka, te usavršavanje stranih jezika posebno engleskog jezika. Sustav upravljanja kvalitetom ISO9001 se stalno nadograđuje što je potvrdio i drugi nadzor od strane certifikacijske kuće. Na kraju 2014.u HAKOM-u su bila zaposlena 174 radnika uz napomenu da zbog pripajanja sa Agencijom regulacije tržišta željezničkih usluga taj broj radnika je bio tijekom godine znatno viši. … HAKOM-u nije došlo na kraju godine do ukupnog povećanja radnika a posebno bi istakao da visoku i višu stručnu spremu ima oko 83% radnika gdje prevladavaju inženjeri elektrotehnike koji čine oko trećinu zaposlenih, zatim ekonomisti koji čine četvrtinu zaposlenih a nakon njih pravnici i inženjeri prometa. Više od 60% zaposlenih je mlađe od 40 godina, a prosjek radnog iskustva je iznad 10 godina. Po rodnoj strukturi odnos je gotovo istovjetan. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici hvala na pozornosti i tijekom rasprave i u svojoj završnoj riječi vrlo rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Zahvaljujemo gospodinu Lučiću. Idemo, prelazimo na raspravu. Prvo izlaganje u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Ovo izvješće je u skladu sa zakonom upućeno u proceduru i bilo je već na dnevnom redu u proteklom sazivu od 7 mjeseca prošle godine. Čitajući ovaj izvještaj očito je da postajemo sve više nacija interneta ili popularnije nacija surfera koja sve više komunicira mobitelom i sve više gleda televiziju. Iako postižemo sve veće brzine u prijenosima informacija i podataka čini mi se da kao osobe postajemo usamljeniji i sve manje uključeni u društvo. Osnovno pitanje koje se nameće jest možemo li više provesti dan da ne pogledamo što ima novog na portalima, možemo li mirno otrpiti činjenicu da smo taj dan negdje zaboravili svoj mobitel ili da smo ga možda izgubili? Jesmo li kroz godine postali ovisnici o elektroničkim aparatima i komunikaciji i jesmo li postali izrazito potrošačko društvo u ovom segmentu? Zato je ovo izvješće vrlo zahvalno za jednu saborsku raspravu ulozi agencije u području regulacije tržište elektroničkih komunikacija pošta i od 2014.kako smo čuli regulacije tržišta usluga u željezničkom prometu. Agencija za mrežne djelatnosti u ovim izvješću opisala je vlastitu ulogu u reguliranju tri osnovna područja elektroničke komunikacije, pošta i željeznički promet. Prijašnje rasprave u Hrvatskom saboru na ovu temu dale su određeni učinak tako da danas imamo sažeto statistički jasnije i obrazloženo postupanje agencije u svojim ovlastima. Pitanja koja se nameću a ne znajući što je donijela 2015.u ovom području mogu nas zainteresirati. Da li je agencija opravdala vlastito postojanje? Drugo pitanje, da li je pripajanje Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga HAKOM-u onemogućila i otežala novonastalu agenciju u obavljanju svojih poslova? Da li je novonastala agencija financijski sposobna neovisno funkcionirati iz vlastitih prihoda? I možda najvažnije pitanje da li je agencija iskoristila mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju da utječe na razvoj tržišta, da učinkovito štiti interese korisnika, potrošača i naravno interese RH u svim područjima? Da bi dali odgovore na ova pitanja najprije ću se osvrnuti na nekoliko važnih statističkih podataka po svim područjima. Područje elektroničkih komunikacija, na tom tržištu 2014.godine ostvaren je prihod od 11 milijardi i 333 milijuna kuna te ulaganje od 1 milijardu i 879 milijuna kuna što je pad od 6 odnosno 22% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na 2009.godinu operateri zarađuju puno manje. 2009. je 15,5 milijardi, 2013. 13 milijardi i 300, a 2014. 11 milijardi i 333 milijuna kuna. Ulaganja 2014.rekao sam 1 milijarda i 879 milijuna kuna, broj korisnika u pokretnim mrežama 2011.bio je 5 milijuna i 115 tisuća,

Prihodi teleoperatera u pokretnim mrežama pali su sa 6 milijardi i 900 u 2011.na 4 milijarde i 900 u 2015.godini gotovo 2 milijarde manje. Kad govorimo o udjelima operatera svakako najveći udio i dalje ima HT sa 46,8%, VIP 35,17 i TELE 18%. Roaming 13 milijuna stranaca, turista je u 2014. godini potrošilo 279 milijuna minuta ili u prosjeku svaki stranac negdje 21 minutu, prihod je bio 201 milijun kuna. dok je 2011. taj prihod bio 354 milijuna kuna a razgovaralo se puno manje. 4 milijuna građana Hrvatske potrošilo je roaming u 2014. 75 milijuna minuta i za to platilo 143 milijuna kuna. 4 godine ranije za puno manje minuta plaćeno je čak 354 milijuna kuna. I možda najvažniji podatak, podatkovni promet. 2011. 178 milijuna gigabajta, 2014. 362 milijuna gotovo udvostručeno u nepokretnim mrežama, a u pokretnim mrežama sa 3 milijuna i 552 milijuna gigabajta u 2011. na 22 milijuna i 270 milijuna gigabajta u 2014. ili 6 puta više potrošenih podataka. Prihodi su jedino u tom segmentu povećani u odnosu na 2011. sa 2 milijarde i 100 milijuna na 3 milijarde i 200 milijuna kuna u 2014. godini ili gotovo 1,1 milijardu više. Znači dok hrvatski građani imaju sve manje mobitela negdje oko 1,2 po stanovniku, dok se više razgovara i sve više boravimo na internetu prihodi teleoperatera padaju iz godine u godinu, ulažu iznose od 2 milijarde kuna po godini. Jedini pravi iskorak i benefit hrvatskih građana ali i stranaca mislimo mislimo na turiste u protekle 4 godine jest samo roaming i primjena uredbe Europske unije koja je počela sa 2014. godinom. Bitka na tržištu teleoperatera je velika i sve više građana prelazi na pretplatničke odnose. Podaci o razvoju i gustoći širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne mreže pokazuje da se nismo puno pomakli od dna ljestvice. Na 25 smo mjestu od 28 država članica Europske unije. U pokretnim mrežama stanje je puno bolje i tu smo na 10.-tom mjestu i iznad prosjeka U segmentu telefonskih usluga u nepokretnoj mreži nacionalni operateri zabilježili su u 2014. ponovno pad prihoda. U posljednjih 6 godina u razdoblju od 2008. pa sve do prošle godine na ovom tržištu prihodi su se smanjili sa 4,6 milijardi, govorimo o nepokretnim mrežama na 2 milijarde i 230 milijuna kuna što predstavlja pad vrijednosti ovog dijela tržišta za oko 50%. Prema podacima za 2014. uslugu televizije, usluga televizije zabilježila je rast prihoda od 9,7%, iznosi 597 milijuna kuna. U dijelu najma mreže i vodova prihodi su u padu u odnosu na 2011. Tu ima jedna mala greška, u grafu piše jedno, u tekstualnom piše nešto drugo na stranici 27. Kada govorimo o elektroničkoj komunikaciji infrastrukture da vidimo što imamo u Republici Hrvatskoj. Trasa kabelske kanalizacije 21 tisuću i 800km, trasa kabela u zemlji 26

Kada govorimo o uklanjanju elektroničke komunalne infrastrukture i utvrđivanju infrastrukturnog operatora i visine naknade za korištenje nekretnine na koju je postavljena elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprava nivo od 50% ostvarenja ostavlja dojam neučinkovitosti i agencije i operatora. Izvješće je vrlo precizno u dijelu koji govori o baznim postajama, smetnjama kao i poduzetim mjerama HAKOM-a. Tu posebno moramo navesti velike probleme sa kojima se susreću brojni građani i brojne zahtjeve građana da se uklanjaju bazne postaje, međutim, očito da i dalje to ne nailazi na odjek. Postoji veliki prostor za napredak u području pokretnih i nepokretnih mreža i tu je zadatak HAKOM-a, operatera i Vlade Republike Hrvatske da učine dodatne pomake jer mogućnosti i trendovi su jasni kao i dosadašnji nedostaci. A razina od 2 milijarde kuna pa i višegodišnjih ulaganja to može popraviti posebno kada govorimo o ruralnom području Republike Hrvatske i otocima. Žestoka konkurencija donosi pad prihoda operaterima i povoljnije tarife korisnicima, upravljanje mrežom, izgradnja i legalizacija odnosa u dijelu elektroničke infrastrukture prostor je za napredak u sljedećem razdoblju. Ulaganja od 2 milijarde u odnosu na prihode od 11 milijardi i 300 pokazuju da postoji opravdani prostor za još veća ulaganja operatera. Kada govorimo o tržištu poštanskih usluga, uloga i značaj poštanskih usluga, odnosno tržišta poštanskih usluga na globalnom komunikacijskom tržištu značajno se promijenila u proteklom razdoblju. Međutim, poštanske usluge su i dalje vrlo važan čimbenik koji utječe na gospodarski razvoj. Uslijed opće gospodarske krize u Republici Hrvatskoj su pozitivni učinci liberalizacije na određena kretanja i razvoj tržišta, nešto slabije izraženi nego u Europskoj uniji što ne znači da ih nema. Također klasične poštanske usluge sve više su pod pritiskom drugih, modernijih načina komuniciranja što također utječe na rast i razvoj tržišta. Liberalizacija je omogućila dinamičke promjene na tržištu poštanskih usluga odnosno na promjene koje su nastupile prilikom pružanja poštanskih usluga od strane davatelja. Tako je na kraju 2014. bio ukupno 21 davatelj poštanskih usluga što je za 2 manje nego na kraju 2013. pri čemu je tijekom 2014. 5 postojećih davatelja prestalo sa radom a prijavljeno je troje novih davatelja. Univerzalnu uslugu u Republici Hrvatskoj obavljaju Hrvatske pošte kao jedini davatelj koji je to pravo dobio sukladno Izmjenama zakona o poštanskih uslugama i to u trajanju od 15 godina. Na kraju 2014. na tržištu poštanskih usluga bilo je ukupno zaposleno 9 tisuća i 454 radnika koji obavljaju poštanske usluge kod davatelja usluge. Na tržištu poštanskih usluga u 2014. ostvareno je 342 milijuna usluga a Hrvatske pošte i dalje su najveći davatelj sa 239 milijuna usluga odnosno sa 70, nešto više od 70% udjela. U ukupnom ostvarenju univerzalna usluga je najizdašnija sa približno 53%. Svi su oni zaradili u 2014. negdje oko milijardu i 430 milijuna kuna. Kada govorimo o zamjenskim uslugama, obavljalo ih je 6 davatelja koji su ostvarili negdje oko 70 milijuna usluga s prihodom od 136 milijuna kuna a ostale usluge koje se čine nekako najmanje, o kojima je nešto govorio i predsjednik vijeća pokazuju da postoji veliki prostor kad govorimo o pojmu e-trgovine koji se treba i dalje razvijati jer su tu prihodi nekako najizdašniji, iznosili su 575 milijuna kuna. Kad govorimo o Zakonu o poštanskim uslugama i obvezi obavljanja univerzalne usluge stvara se neto trošak koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge. To je zakonom propisano da bi trebalo nadomiriti iz nekih drugih izvora. Hrvatske pošte izračunale su za 2013. da je taj trošak 149. milijuna kuna, a neovisni revizor 94 milijuna kuna ili 54 milijuna kuna manje. Slijedom toga HAKOM je izdao i odluku kojom je 2014. bilo dužno prikupiti 94 milijuna kuna kako bi se to uplatilo davatelju univerzalne usluge. Na žalost, najveći dio opet i tu je plaćen iz državnog proračuna. Kad govorimo o kakvoći obavljanja univerzalne usluge to je onaj dio koji nas možda nekad i najviše interesira, tiče se slanja pismenih pošiljaka koje pošaljemo danas a dođe nam umjesto za dva dana za osam ili deset dana. HAKOM navodi da je vodio inspekcijske nadzore i da se taj dio na neki način poštuje i da je to više-manje sve pod kontrolom sa manjim problemima u međunarodnom prometu, a bilo je prošle 2014. negdje oko 30574 pritužbi. Kad govorimo o tržištu željezničkih usluga jasno je da je izmjenama zakona bivša agencija pripojena HAKOM-u i da je tu HAKOM odrađivao one osnovne svoje svoje zadaće, a to je posredovati između upravitelja infrastrukture i prijevoznika, te operatora uslužnih objekata, prije svega oko izvješća o mreži. Vidimo da se događaju negativne stvari i u području željezničkom željezničkom prometu, jer s obzirom na sve ono što imamo od infrastrukture činjenica je da se u odnosu na 2011. povećao broj kilometara pruga na kojima je povećana najveća dopuštena brzina vlakova, ali sveukupno one prosječne komercijalne brzine putničkih i teretnih vlakova su smanjene. Iznose za putničke vlakove 46 km, a za teretne svega 20 km/h. Pada broj prevezenih putnika i tereta kontinuirano od 2011. godine. Kad govorimo o zaštiti korisnika prigovori kako smo čuli rješavaju se u dva stupnja. Na trećem stupnju je to pred samom agencijom. Bilo je podosta tih prigovora. Mislim da tu HAKOM odrađuje ono što može s obzirom na broj radnika, ali i na velik broj pritužbi. I onaj dio koji možda najvažnije govori o financijskom dijelu. Tu su se iskazali rashodi planirani u iznosu od 119 milijuna 822 podosta manji. HAKOM to objašnjava ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, tj. u razvoj širokopojasnog interneta. Ali sve u svemu, možda najvažniji dio onaj koji se odnosi na prihode državnog proračuna koji su za 2014. iznosili oko 647 milijuna kuna. I na kraju odgovori na ova pitanja. Da li je agencija opravdala vlastito postojanje? Mislim da je i da ovim posve jasno pokazuje potrebu da postojanjem ovakve jedne agencije. Da li je pripajanje ove druge agencije HAKOM-u onemogućilo novonastalu agenciju u obavljanju svih poslova nije. i ukupan rashod od 750000 kuna za troškove tog dijela pokazuje da se može pripajanjem agencija uštedjeti novce. To je jedan dobar putokaz za ovu Vladu da što prije krene u pripajanje mnogih agencija i zavoda. Jer samo na tom dijelu ušteda je bila na nivou godine oko milijun Da li je novonastala agencija financijski sposobna neovisno funkcionirati iz vlastitih prihoda pokazalo se da je, iako je sada počela trošiti svoju supstancu koju su imali tada na računima banaka. Ali kažu, ulažemo u komunalnu infrastrukturu i da li je iskoristila svoje mogućnosti da nas zaštiti kao korisnike, a prije svega interese Republike Hrvatske. Mislimo da tu postoji prostor poboljšanja, učinkovitijih kontrola koje možemo utvrditi u sljedećim izvještajima koji budu dolazili u Hrvatski sabor. I mislim da je to možda i najvažnija zadaća koju ćete itekako morati izvršavati. Mi ćemo kao klub HDZ-a prihvatiti ovo izvješće. Hvala. **Podolnjak, Robert (MOST)** Hvala lijepa. Sada je na redu u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege, nećemo o Maxu Weberu i otuđenosti i privrženosti, nego ćemo se zapravo skoncentrirati na izvješće HAKOM-a ili Hrvatske agencije za mrežne usluge. Ja bih izdvojio tri ili četiri stvari koje su obilježile rad HAKOM-a u 2014. godini. Prije svega, to je pomoć HAKOM-a kod poplava u Celferiji gdje je kroz pilot projekt HAKOM opskrbio aplikacijama, isto tako i širokopojasnim internetom krajnje javne korisnike. Dakle i zdravstvene domove i škole i pošte i upravo je to jedan primjer dobre intervencije, dakle jednog javnog dijela ove javne agencije u elementarnoj nepogodi. Drugo ono što je dobro to je da je Vlada spojila dvije agencije 2014. To je agencija koja je regulirala željeznički promet i HAKOM i nadam se, dakle da će hrvatska Vlada, dakle nastaviti jer ovdje postoji prostor za spajanje i isto tako i Agencije za medije na principu Španjolske ili Njemačke. Dakle, da postoji jedna multi disciplinarna agencija koja, dakle ona kroz zajedničko vijeće i pojedine stručne službe obavlja i neke druge poslove. Uloga HAKOM-a dakle nije samo prikupljanje oko 700 milijuna kuna tzv. digitalne dividende, tj. korištenje hrvatskog prostora ili hrvatskog neba od tele operatera što je direktan prihod državnog proračuna, dakle koji onda i omogućava financiranje raznih proračunskih stavki ili proračunskih da tako kažemo rashoda. Isto tako, trebat će vodit računa ove godine da se jedan dio te digitalne dividende vrati za razvoj širokopojasnog interneta, jer je Europska komisija prihvatila razvoj reći ću infrastrukturne mreže do krajnjeg korisnika. Dakle, onaj the last mail, zadnju milju. Ostalo je još da prihvati Komisija isto tako i razvoj agregatne ili agregacijske mreže, tj. ukupne mreže širokopojasnog interneta. Time Hrvatska, tu je HAKOM i neki ostavlja mogućnost zapravo za korištenje do 85% za sufinanciranje upravo razvoja širokopojasnog interneta i nazovimo to samo bazične infrastrukture u većini područja Hrvatske gdje nema komercijalnih interesa, to su zapravo sva područja osim područja koja pokrivaju veliki gradovi. Htio bi još ovdje napomenuti da dio koji se tiče pošte da je 2014., dakle koncem 2014.bilo 27 korisnika tj. provajdera ili pružatelja usluga poštanskih usluga i da je HAKOM zapravo dobro izregulirao cijelo tržište je Hrvatska pošta kao nacionalna pošta ima dominantu ulogu tj. ima mogućnost pružanja univerzalne usluge ili neki PSO i da je zapravo zaustavljen trend zatvaranja poštanskih ureda osobito u ruralnim sredinama. I tu bih naglasio da netko za to mora platiti, a za to mora platiti država. Dakle ne može to platiti HAKOM, ne mogu to platiti nikakvi operateri niti poštanski nego to treba plaćati država. Dakle država je odgovorna da u djelu razvoja svoje poštanske mreže osigura da neki recimo i otoci ili neka pretežno ruralna područja ili područja koja nemaju dovoljan broj stanovnika da u njima postoje poštanski uredi i isto tako univerzalna usluga koju dakle onda supstituira država provider, a provider u ovom trenutku je Hrvatska pošta. Što se tiče tržišta željezničkih usluga ono je još uvijek u povojima, ono je mlado, dakle postoji 3 ili 4 operatera koja su 2014.osim HŽ CARGO-a zatražila ulaz na hrvatsko tržište tako da ovdje još nije bilo neke prevelike potrebe za regulacijom. Na ono na što sam ja kao državljanin RH ponosan na HAKOM a to možda znam više zbog sudjelovanja na Europskom da je HAKOM upravo kroz BEREK i kroz AT i SPT postao europski respektabilna regulacijska agencija. Dakle kolege iz HAKOM-a, dakle stručne službe iz HAKOM-a sjede na tim tijelima, reći ću vrlo argumentirano vrlo argumentirano razgovaraju posebno prema matici telekomunikacija i neke hrvatske i litvanske ideje su zapravo zaživjele kao službena stajališta Europske komisije osobito one koje se tiču roaminga u RH. Stoga da kažem da ne duljim klub SDP-a će podržati ovo izvješće HAKOM-a jer smatram da je kvalitetno odrađen posao regulacije. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Slijedeća bi rasprava trebala biti Kluba zastupnika HRID-a, je li u sabornici uvažena zastupnica Irena Petrijevačnin Vuksanović? Ja je ne vidim. Ako nije onda gubi pravo na raspravu. Idemo na slijedeću raspravu. U ime kluba HSLS-BUZ uvaženi zastupnik Dario Hrebak. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Pohvalno je čuti konstruktivnu raspravu vezano uz agenciju, međutim nas građani daju nam povjerenje i traže od nas da govorimo i o onome što možda i nije bilo toliko dobro a ima dosta stvari koje sam proučavajući ovo izvješće pronašao i za koje smatram da nije bilo dobro u radu navedene agencije za proteklo razdoblje. HAKOM kao regulatorna agencija za mrežne djelatnosti regulira tržište na kojem se godišnje realizira preko 13 milijardi kuna prometa kao što smo već čuli i od mojih prethodnika. ista agencija osnova po Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o poštanskim uslugama, Zakonu o regulaciji tržišta željezničkih usluga i program rada za 2016. godinu i financijski plan po meni osobno mislim da je blago rečeno copy paste pogotovo zato što je lako provjeriti na stranicama HAKOM-a dostupne planove za 2012., 2013. i 2014. i vidimo da se tu po tom pitanju nije nešto puno promijenilo. Upravo sukladno navedenom smatramo da u mandatu ovog vijeća nažalost nije profunkcioniralo tržište rada, tržište telekomunikacijskih usluga. Dapače smatramo da se ono unazadilo, a da je tome tako govore činjenice da su svi alternativni telekom operateri propali, završili u predstečajnoj nagodbi gomilajući ogromne gubitke da bi na kraju u biti završili ponovno kod istih onih operatera koji su unazad nekoliko godina imali monopol odnosno duopol u telekomunikacijskim uslugama. U svom izvješću za 2014.godinu samo vijeće priznaje da je došlo do pada prometa na telekom tržištu i to preko 28% te da su zaustavljena sva ulaganja u nove tehnologije i da je telekom tržište u RH nažalost jedno od najnerazvijenijih u EU. Izostala su ulaganja u nepokretne i pokretne mreže, nema razvoja novih usluga, nema razvoja širokopojasnog širokopojasnog pristupa internetu a tek zadnju godinu stidljivo se pojavljuju ulaganja u bežični, širokopojasni Internet u mrežama četvrte generacije tzv. LTE generacije. Ono što mislim da je posebno bitno za istaknuti a vjerujem da smo svi svjedoci već nekoliko zadnjih godina, to je dakle na području radiokomunikacija većina građana već niz godina protestira zbog stalnih smetnji i ometanja prijema radijskog i televizijskog programa koje dolazi iz susjednih zemalja, dakle znamo odakle prvenstveno Italije gdje stanovnici Istre, Kvarnera, Dalmatinskih otoka i drugih ne mogu pratiti hrvatske radijske i televizijske postaje. Dakle, volio bih čuti što je HAKOM uradio u zaštiti nacionalnog bogatstva a radiofrekvencijski spektar je znamo svi nacionalno bogatstvo RH na kojem se okreću milijarde kuna prometa. Pa bi ovo pitanje volio da se posebno istakne u odgovoru, pri završnom obraćanju vezano uz izvješće. Isto tako bitno je naglasiti a vjerujem da građani nisu toga svjesni da je agencija u zadnjih 4 godine potrošila preko 500 milijuna kuna za svoj rad. Od toga najviše je izdvojeno za stavke zaposlenike preko 180 milijuna kuna jer u agenciji kao regulatornom tijelu radi preko 170 zaposlenika što smo isto tako čuli

Austrija ipak još uvijek daleko od nas, međutim isto tako ne treba zanemariti da je RH zaslužuje ipak jedan bolji odnos prema modernim novim tehnologijama. Iako se agencija hvali da ima najstručnije ljude koji mogu regulirati tržište komunikacijskih usluga agencija je za intelektualne usluge ove 4 godine potrošila 20 milijuna kuna, a na stručno usavršavanje skoro 15 milijuna kuna iako na tržištu postoji dovoljni broj stručnih osoba koje su same uložile u svoje obrazovanje a da dolaze iz telekom industrije. Na kapitalne donacije u ove 4 godine ukupno je bez jasnih kriterija podijeljeno preko 100 milijuna kuna a da nikada nismo dobili informaciju što su za te novce građani Republike Hrvatske dobili dobili natrag. Još jedan je to od razloga da ukupnom rasterećenju građana razmislimo o smanjenju svih parafiskalnih nameta pa tako i u ovim elektroničkim komunikacijama. HAKOM je isto tako uzeo nepotrebnih po nama i skupih ureda gdje svaki zaposlenik ima na raspolaganju preko 40 kvadrata koje su građani Republike Hrvatske u ove zadnje 4 godine platili preko 40 milijuna kuna. Svi smo svjesni da je HAKOM punio i stranice crnih kronika sa nizom afera koje na najbolji način oslikavaju zašto nam je stanje upravo ovakvo kao što sam ga iznio u svom prethodnom dijelu izlaganja. Spomenut ću samo neke. Netransparentno iznajmljivanje poslovnih prostora na sadašnjoj lokaciji za preko 20 eura po kvadratu iako postoji odluka Vlade RH da najam prostora ne može ići više od 12 eura po kvadratu. Svi smo dobili isto tako pismo jednog od članova vijeća koji je pisao svim saborskim zastupnicima kako se radi i upravlja s agencijom. Stoga kao zaključak mogao bih nabrajati još neke stvari ali nijednom riječju nisam se dotakao problema u poštanskim uslugama, a onim u željezničkom prometu da i ne govorim. A mislim da su neki od kolega isto tako to već i spomenuli. Iz ove moje rasprave jedino možemo steći zaključak da HSLS ne može podržati ovakvo izvješće i da smo protiv iako unatoč svakom naporu protiv smo ovakvog izvješća i nećemo ga podržati. Hvala. **Podolnjak, Robert (MOST)** Dalje, za repliku se javio uvaženi zastupnik Darko Parić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Naime, malo mi nije jasno, cijelo vaše izlaganje je bilo dosta paušalno iskreno govoreći sa razbacivanjem brojeva, traženjem podataka a uopće ne znamo da ste ikad tražili podatke. S druge strane napadate agenciju za kako se to kaže smanjene prihode telekom operatera a istovremeno građani koriste više njihove usluge. Pa to upravo i je funkcija agencije. Telekom operateri su privatni operateri koji zarađuju novac od građana Republike Hrvatske, a HAKOM je nezavisna regulatorna agencija čiji je zadatak upravo da mi kao građani Republike Hrvatske dobijemo što više usluga za što manje novaca od istih tih telekom operatera. Isto tako pitanje za parafiskalne namete, ja bih vas samo podsjetio da u ovom području ne pričamo o parafiskalnim nametima pogotovo iz razloga što jedan veliki dio novaca koji HAKOM uzima od telekom operatera direktnim putem kroz javne natječaje, izgradnju broadband infrastrukture, izgradnju aplikacija i svega u našim ruralnim i brdsko-planinskim područjima direktno vraća Hrvatskoj i istim tim građanima. Tako da neke vaše teze mi uopće reklo bi se jednostavno ne drže vodu, ali ok imate pravo na to. Hrebak. **Hrebak, Dario (HSLS)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega zastupniče brojke se uvijek mogu komentirati na ovaj ili onaj način, to nije sporno. Ja bih više volio da ste mi replicirali u mojim navodima vezanim uz neke druge stvari koje sam spomenuo, tipa najam poslovnih prostora primjerice ili zagušenje dakle u području Dalmacije i ulaženje u prostor drugih država sa signalom. Dakle, što se tiče samih brojki neću se upuštati u komentiranje jer je to stvar subjektivnog dojma kako neki zastupnik smatra da one doista jesu realna slika stanja. Ja sam osobno i pohvalio u prvom dijelu određene stvari koje HAKOM doista je napravio, ali smatram da nije obaveza da samo hvalimo već isto tako da tražimo u izvješćima one stvari koje nisu bile dobre kako bismo ih ubuduće ispravili.

da je u ovom izvješću vrlo malo govoreno o baznim stanicama koje se postavljaju gdje god kome padne na pamet na cijelom području Republike Hrvatske, vidimo da na cijelom području ljudi prosvjeduju i s pravom prosvjeduju jer naša zakonska regulativa pogoduje i omogućuje teleoperaterima da postavljaju te bazne stanice na bilo koje mjesto i na bilo koji način bez bilo kakve dozvole dozvole građevinske, bez suglasnosti lokalne samouprave, bez suglasnosti susjeda. Znači, dovoljno im je samo zatražiti dozvolu od HAKOM-a. Naravno da o ovoj temi je vrlo bitno pričati zbog toga što moramo staviti u centar svega čovjeka, zdravlje čovjeka. A znamo da imamo brojna istraživanja koja ću sada navesti i činjenice o ovome problemu koji ugrožava zdravlje, poglavito djece a tako i tako i sveg stanovništva u blizini gdje se postavljaju bazne stanice. Nigdje u EU se ne postavljaju bazne stanice kao u Hrvatskoj na taj i toliko jednostavan način i nigdje se u biti zakonski ne pogoduje teleoperaterima, u ovome slučaju znamo da je naše tržište otvoreno i da se treba razvijati tehnologija ali da treba i sačuvati, štititi zdravlje svih građana. Pa evo ja ću nekakve činjenice navesti i zahtjevi koji su potrebni kod izmjena baznih stanica mobilne telefonije koje su u biti radili stručnjaci preko udruga koje se bore za zaštitu od elektromagnetskog zračenja. Pod prvo znači po pitanju samih znači postavljanja baznih stanica Svjetska asocijacija mobilnih operatera u kojoj se dosada daje pregled legislative u pojedinim zemljama Hrvatska je jedina zemlja u Europi kojoj su antenski stupovi na tlu, a i antene na krovovima postavljaju se bez građevinske dozvole i lokacijskih dozvola. Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja omogućeno je da antene postavljaju isključivo prema interesima teleoperatera što je u suprotnosti s točkom Rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Znači Znači HAKOM sam, nije znači samo interes da bude tu nego da upozorava i na zakonske regulative Europske unije i da prati kako je u državama odakle dolaze ti teleoperateri i kako se Znači ti antenski stupovi i antene na krovovima trebalo bi izbaciti iz Pravilnika o jednostavnim građevinama jer je apsurd da ostakljivanje balkona na zgradi u svom stanu potrebna je suglasnost susjeda a za ovakve objekte da nije potrebno nikakav zahtjev niti suglasnost što je izuzetak u Europi. Prema istoj studiji Hrvatska je jedna od samo četiri zemlje u Europi uz Rumunjsku, Slovačku i Portugal u kojoj nije obaveza javna rasprava pa čak ni informiranje lokalne zajednice lokacijama za bazne stanice mobilnoj telefoniji. Javna rasprava je zakonska obaveza i u susjednim zemljama izvan Europske unije primjera primjera Crnoj Gori i Srbiji za razliku od drugih u Europi naši građani tako nemaju nikakvu mogućnost utjecaja na lokacije antenskih stupova kao i direktnog tako ni indirektnog kroz organe lokalne samouprave. Znači potrebno je da mi ovdje u Parlamentu pokrenemo proceduru naravno uz pomoć Vlade jer do sada nije se imalo volje, da se pokrenu, da obavezu pokretanja znači komunikacije i konzultacije teleoperatera sa lokacijom baznih stanica sa lokalnom zajednicom i lokalnom samoupravom što je u skladu sa rezolucijom i preporukama u Europskom parlamentu. Također u Hrvatskoj postoje pravomoćna rješenja građevinskih inspekcija Ministarstva graditeljstva o uklanjanju nelegalnih baznih stanica postavljenih prije 2009. godine dok su još trebale građevinske dozvole. Taj primjer imamo u Dubrovniku, u primjeru iz Dubrovnika koji je u Hrvatskom saboru prije godinu dana ministrica Mrak Taritaš, i postavljeno je zastupničko pitanje no unatoč njezinom obećanju sporne bazne stanice i dalje nisu uklonjene. Znači traži se i potrebno je da Ministarstvo graditeljstva se uključi u perspektivi kao do sada nije bilo i to ćemo mi ispred MOST-a i tražiti da se hitno postupi po ovoj pravomoćnoj presudi i da se rješavanjem u najkraćem roku uklone svi takvi objekti. Te potrebno je da se urbanističkim prostornim planovima što nije potrebno za bazne stanice onemogući postavljanje baznih stanica na krovovima u zoni individualne industrijske gradnje, naravno gdje živi najveći broj stanovništva zbog zaštite zdravlja

i pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske u svom zadnjem izvješću o radu Hrvatskoga sabora, ja ne znam da li ste vi upoznati u HAKOM-u ali molio bih da ovo dobro obratite pozornost, u zadnjem Izvješću o radu Hrvatskoga sabora tražila od ministra zdravlja izradu, vidim da je ovdje nazočan, izradu novoga Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja u skladu sa kodeksom sa zainteresiranom javnošću. Činjenica je za izradu pravilnika kojim bi se trebalo štiti ljude od potencijalno štetnog elektromagnetskog zračenja kakvim ga je proglasila Svjetska zdravstvena organizacija nije sudjelovao niti jedan liječnik. Stručno povjerenstvo činili su uglavnom stručnjaci tehničke znanosti od kojih se neki rade neki rade na projektima financiranim od strane teleoperatera. Znači potrebno je hitno ukidanje postojećeg pravilnika i do donošenja novog povratak na prethodni koji je kvalitetniji štiti ljudski zdravlje. Činjenice koje ukazuju na štetnost elektromagnetskog zračenja provedene su brojne institucije na svjetskoj razini i europskoj razini. Pa tako imamo Svjetska zdravstvena organizacija je na osnovu rezultata dvogodišnjih opsežnih istraživanja u 14 zemalja proglasila elektromagnetska polja potencijalnim karcinogenim za ljude. Njihov raniji status do tada je bio da nije bilo dokaza o štetnosti. Nobel prize institut koji dodjeljuje Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju 2011. godine izdao je službeno upozorenje da bazne stanice predstavljaju rizik za djecu i trudnice, da su kombinirani učinak mobitela, bežičnih telefona, baznih stanica i bežičnog internetskog ogromnog broja ljudi u svijetu, povećan rizik za rak, neurološke i reproduktivne bolesti i ugrožava normalan razvoj. Bio Native međunarodna grupa nezavisnih znanstvenika koja prati sva istraživanja na području utjecaja elektromagnetskog zračenja na zdravlje ljudi u izvješću iz …/Govornik se ne razumije./… 2014. godine na bazi je rezultata najnovijih istraživanja traži da se zračenje uređenja mobilne telefonije proglasi dokazano karcinogenim za ljude. Također je 200 najuglednijih svjetskih znanstvenika sa više od 2000 tisuće obavljenih recenznih znanstvenih naroda upućuju svim 2015. zahtjev UN-u i WHO, Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji za hitnim usvajanjem strožih standarda zaštite elektromagnetskih polja i bežičnih zračenja. Francuska je u siječnju 2015. donijela zakon koji se ograničava izloženost elektromagnetskog zračenja djece i mladih. Sljedeći broj zemalja u EU priznao …/Govornik se ne razumije./… sindrom kao bolest a i poduzimaju mjere zaštite ljudi koje od nje pate. Ovo je vrlo bitan segment da se misli i na čovjeka i na zdravlje, bitan je razvoj tehnologije. Međutim, ako je dokazano da u krugu 400m bazna stanica zrači onda bi mi morali ovdje kao zakonodavno tijelo čim prije to i mijenjati. Najbitnije je zdravlje a o tome treba voditi i Hrvatska regulatorna agencija u suradnji sa drugim europskim zemljama. Ja znam da ove godine vama proračun je u minusu, vaša bilanca vidio sam, možda ćete vi to obrazložiti drugačije, o tome vas neću pitati, nisam stručnjak ali znam da svakodnevno ljudi prosvjeduju što im ispod prozora nikne bazna stanica bez da ih se pita, bez da ih se štiti nego se stalo isključivo u interesu stranih teleoperatera. Ne samo po pitanju stranih teleoperatera nego najprije da se ne vraćamo u prošlost, ali moramo se sjetiti ono ono što su naši stari izgradili to smo darovali stranom tele operateru koji koristi tu infrastrukturu, koji naplaćuje tu infrastrukturu sebi za korist i najveća dobit po broju stanovnika u EU među najvećim i najbrojnijim je u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, znači svi ti …/Govornik se ne razumije./… imaju veliku dobit, međutim moraju ulagati pazite na zdravlje, te bazne stanice također lokalnim zajednicama nisu dužne ni državi platiti niti kunu komunalnih doprinosa ili nekakvih naknada, nego to koriste isključivo kako ih je volja, gdje ih je volja ko da je njihovo carstvo. Ovo nije njihovo carstvo, ovo je jedna država Republika Hrvatska koju čine građani koje mi moramo štititi poglavito i prije svega zdravlje. Jer je nedopustivo da bazne stanice niču na bolnicama, na dječjim vrtićima. Ja mislim vi, ako ste struka, ako se bavite s time, ako imate 100 i nešto zaposlenih ne znam točno, da bi i ti ljudi trebali prema ministarstvima bez obzira što je njihova obaveza pratiti te zakonodavne kako se ponaša u EU, a ne isključivo da pogodujemo stranom tele operateru. Znam da je otvoreno tržište, znam da smo u sastavu EU, ali ne smijemo dozvoliti da se gazi zdravlje naše djece i nas. Moramo stati u zaštitu i zbog toga MOST će uskoro i predložiti izmjenu zakona i po pitanju postavljanja baznih stanica i po pitanju smanjenja elektromagnetskog zračenja i o tome ćemo imati još puno riječi. Ali evo dajem sad vama, poglavito kolege kad je već prigoda da razmišljamo o ovim stvarima pozitivno jer ovo što se sad danas radi i koliko su ljudi u Hrvatskoj po tome pitanju organiziraju se, koliko su iznenađeni šta im se događa, pa evo pratite. Ja mislim da nema grada, nema sredine gdje se to ne događa i prosvjedi i razno razne aktivnosti. Međutim, jednostavno mi se ne smijemo odnaroditi. Moramo ih poslušati, jer ima istine u tome što oni govore. Elektromagnetsko zračenja, ovo zračenje baznih stanica je opasno po zdravlje. Ako su to kazali stručna istraživanja nema razloga da i mi ne damo potporu, jer to je naša uloga da zaštitimo građane. Ja se zahvaljujem. Pravo na repliku zatražio je uvaženi zastupnik Darko Parić, izvolite. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Naime, poštovani kolega Bulj ja se u konačnici slažem sa vama da definitivno postoji mjesta za ispravak procedure i doradnju procedure za postavljanje baznih stanica i svega ostaloga vezano uz mobilnu komunikaciju. Ali s druge strane način na koji ste vi to iznijeli u ovako malo dosta mi sliči kao kad majka plaši dijete da baba roge postoje okolo i da je to sve zajedno strašno i da ničega dobroga nema tu. S treće strane, po onome što sam čuo od vas ispada da je Hrvatska divlji zapad u kojem bilo kome padne na pamet bilo gdje postavit baznu postaju on to napravi. Međutim, uistinu javnosti radi i građana radi moram ovdje reći istinu da to i nije baš tako. Postoje zakoni, postoje procedure i postoji način na koji netko nešto može napraviti. Mi imamo i ZEK i imamo isto tako u Ministarstvu zdravlja raspisan normativ o dozvoljenom elektromagnetskom zračenju koji je koliko je meni poznato po mjerilima koja su tamo navedena čak i oštriji nego onaj u EU. I mislim da cijela vaša rasprava je malo više nabijena stvarima koje su pod velikim upitnikom nego činjenicama. Ja ću vas isto tako, ne podsjetiti nego reći da osim što vas zrače bazne postaje već jedno mnogo, mnogo desetljeća vas zrače istovremeno i antene po kojima radite prijem i televizije i radija. Međutim, u ovoj zemlji su izgleda svi zaboravili na velike repetitore sa velikih brda koji nas zrače i svi pričamo o baznim postajama. Opet kažem, definitivno prostora i mjesta ima apsolutno. I na kraju ste i jedan dio što sam vam htio reći i sami rekli, pozivam vas da predložite zakon da pooštrimo mjere ili već kako god. Ali mislim da nije baš u redu na ovako apsolutno negativan način pričati o nečemu što je svud oko nas i što je u državi Hrvatskoj regulirano na svaki način u ovom momentu.

kad bi rekli da ste bili bar na jednome mjestu gdje su ljudi prosvjedovali kad im ujutro pod prozorom osvane na čestici do njih bazna stanica bez ikakve suglasnosti, bez znanja lokalne samouprave ili mjesne samouprave i mjesnog odbora ili kotara. I to je stvarno jedna neugodna stvar. I tako dozvole, tako pogodovati tele operateru koji je u stranom vlasništvu to je za mene apsurd. Sad zamislite da vi dođete i da kraj vašega stana osvane bazna stanica, ne zna lokalna samouprava, mjesna samouprava, ne zna nitko. Ali su dokazane, znači dokazano je, znači stručne znanstvene institucije su dokazale štetnost zračenja. Naravno, zrači i mobitel, ali to je naš izbor. Ali nije izbor da dođe čovjek iz Australije u Sinj živjeti i da uloži sav svoj život koji je radio u Australiji i da mu ujutro se ne razumije./… što je ugradio cijeli svoj život, napravio kuću, udomio se da mu osvane bazna stanica bez da ga se pita. Jer sutra mene ili vaše dijete zazrači. Znači u Hrvatskoj se pogoduje zakonski tele operaterima i sigurno vam garantiram a to zna i ministar zdravlja, da je nekoliko puta više elektromagnetsko zračenje u Hrvatskoj dozvoljeno, a o tome je upozoravala udruga HUZEZ, Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja i one su htjele razgovarati. Čak su trebali biti prosvjedi, ne znam dokle je došlo s ministrom. Samo znam da se razina elektromagnetskog zračenja u Hrvatskoj nije smanjila nego povećala nakon tog pravilnika za dva puta. Hvala. **Podolnjak, Robert (MOST)** Pojedinačne rasprave. Riječ ima uvaženi zastupnik Darko Parić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Naime, ja bih u ovoj mojoj raspravi upravo se osvrnuo na pitanje telekomunikacija i elektroničkih komunikacija. Kao što u izvještaju piše, tržište elektroničkih komunikacija jedna je od najsnažnijih grana hrvatskog gospodarstva, te u modernom društvu predstavlja jedan od stupova razvoja i napretka. Danas 2016. i već mnogi niz godina iza nas, danas je to uistinu tako. Isto tako, u izvješću piše da je u 2014. godini ukupni prihodi su bili 11 milijardi i 300 milijuna kuna ukupno od svih telekom operatera u Republici Hrvatskoj. Međutim, ono što je činjenica, što je već i rečeno ovdje nekoliko puta da se ti prihodi iz godine u godinu smanjuju. Ono što je činjenica je isto tako ako malo čitate i gledate ovo izvješće, ako pogledate sadržaj prihoda koje telekom operateri imaju vidi se da je i dalje najveći prihod od telefonskih usluga i pokretne telefonije i fiksne telefonije. Ali se isto tako jako jasno i kristalno vidi da prihodi od telefonije jako padaju, i to čak radikalno padaju. I čak se može reći da u principu sve ovo nekako govori da je vrijeme bakra i bakrenih žica lagano iza nas i da je vrijeme da ne samo industrija, industrija već odavno razmišlja o tome, ali i mi kao država počnemo razmišljati o onome što dolazi iza bakra jer jednom davno smo izgradili bakar do svakog sela, sad je vrijeme da se bakar mijenja i da do svakog našeg sela i mjesta počnemo graditi druge stvari, a to je optika i optička infrastruktura. Argument tome je dalje ako gledate tabele i grafikone da iz godine u godinu raste jedan drugi dio prihoda ukupnog telekom operatera, to su prihodi od pristupa internetu. I to ti prihodi su praktički u zadnjih 4, 5 godina se utrostručili. I ako to gledamo tako definitivno je jasno da i naši građani i ljudi koji žive u Hrvatskoj i koji rade u pravilu sve više i više koriste pristup internetu, a za pristup internetu osim bakra im treba optička infrastruktura. Nadalje, isto je tako jasno da prihodi od telekoma padaju i zbog recesije i zbog svega ostalog. Međutim, ono što je činjenica da bez obzira što padaju prihodi ovdje je već rečeno građani sve više i više koriste iste te telekom operatere i za sve manje novaca dobivaju više usluga. Živimo u doba Interneta gdje u principu vrlo lako zanemarimo telefon koristeći skype koristeći viber koristeći whatsapp i slične aplikacije koje rade na internetu. E sad, vratio bih se na jedan drugi detalj, priča oko toga koliko telekom operateri ulažu od dobiti u Republiku Hrvatsku, odnosno koliko ulažu na neki način i sami u sebe. Iz grafikona je vrlo jasno vidljivo da s godinama ulažu sve manje. Pitanje je naravno opet i krize i recesije, a s druge strane one su privatni telekom operateri koji definitivno moraju gledati svoju krajnju računicu, moraju gledati svoj profit. Uložit će u državu naravno što više zarade logično mogu više uložiti, a ako manje zarađuju manje ulažu. Nama kao državi je bitno i neupitno da oni što više ulože u državu i da što više grade. Od ukupnog broja koji je ovdje znači 1,8 milijardi kuna jedan veći dio tog novca je uložen u njihove sadašnje mreže i novi iskorak. Recimo mreže nove generacije, u njihove uređaje, hardware kako god hoćete. Jedan manji dio toga je uložen u ovu optičku infrastrukturu o kojoj pričamo. Jer sad je došlo vrijeme kako se to kaže u struci vrijeme fajberizacije, vrijeme kad je neophodno postalo graditi optičke kabele, optičke autoceste i optičke puteve. I upravo je poanta toga da ono što ja osobno smatram da se puno više novaca i sredstava u ovoj državi treba početi ulagati u u to područje. Ako gledate gdje se nalazi Republika Hrvatska danas po zastupljenosti širokopojasnog interneta u odnosu na EU mi vam se nalazimo na 22,1% a EU na 30,9. Ovako u brojevima ne zvuči previše ali ako pogledate grafikon mi smo na samom dnu. Ispod nas su samo tri zemlje, ali sve je to jako blizu. Što znači da mi u ovoj zemlji trebamo još jako puno toga učiniti da dođemo sa zastupljenosti širokopojasnog interneta do razine EU. A zastupljenost znači da dođemo do toga da što više građana ima priključak, mogućnost priključka na širokopojasni Internet. Čak štoviše, rezultati su puno porazniji ako pogledate zastupljenost dostupnosti širokopojasnog interneta po županijama u Republici Hrvatskoj. Mi jesmo prosjeku na 22% ali ako gledate tablicu naša najnerazvijenija županija je Požeško-slavonska sa samo 14% dostupnosti, što je u odnosu na EU upola manje. To je mogu se usuditi reći dosta katastrofalno. Dok s druge strane oni koji nas vuku naprijed su Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Primorsko-goranska, Grad Zagreb i Zagrebačka županija, oni su iznad prosjeka. Ali ja vam garantiram ako iz ovih županija maknete urbana središta kao što su Zadar, Split, Dubrovnik, Zagreb, Pula, Rijeka dobit ćete isto tako vrlo, vrlo loše ako ne i lošije rezultate o kojima pričamo. I ono što želim reći da mi apsolutno moramo hitno početi razmišljati o tome da što više novaca iz svih mogućih sredstava ulažemo u razvoj broadbenda, u razvoj i izgradnju optičkih mreža. E sada, ja bih kako idemo kraju jel' spomenuo i dva načina na koja se u ovom momentu to u Republici Hrvatskoj radi i htio bih pohvaliti i htio bih de facto kao zastupnik apelirati da se to nastavi tako raditi i da bude još bolje i jače. Prva stvar, to je program o kojem sam baš spominjao u replici koji radi HAKOM, to je dodjela državnih poticaja za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi odnosno brdsko-planinskim područjima i otocima. Kroz 2014. godinu HAKOM je kroz različite natječaje dodijelio skoro 17 milijuna kuna koji su upravo na područjima gdje danas ne postoji razvijen širokopojasni Internet kako treba kroz različite projekte gradili optičku mrežu i razvijali i radili na dostupnosti širokopojasnog interneta. Ono što znam da su predviđena sredstva kroz zadnjih 4, 5 godina u tome bila oko 100 milijuna kuna. Znači, upravo je to novac telekom operatera koji se kroz HAKOM i državu nazad vratio na izgradnju širokopojasne infrastrukture koja treba nama. I smatram da je to nešto jako pozitivno i da takve stvari definitivno moramo ići dalje s njima. Drugi primjer rada koji treba tako ići je projekt objedinjavanja optičke infrastrukture tvrtki koje se nalaze u državnom vlasništvu. Prošla Vlada je to napravila iako moram istine radi reći da su i vlade prije toga išle u tom smjeru i pokušavale tako nešto napraviti ali prošla Vlada je uspjela zatvoriti krug ajmo to tako tako reći cijelog projekta i projekt je krenuo u pravom smjeru. Znači, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i tvrtci državnoj Odašiljači i veze po prvi put je objedinjena kompletna optička infrastruktura u tvrtkama u državnom vlasništvu, od HAC-a, ARZ-a, JANAF-a, Plinacroa, HEP-a kako god hoćete. Preko 8,5 tisuća km optike koja dotada nije služila neću reći ničemu, ali nije služila građanima, služila je poslovnim procesima tih tvrtki. Danas prvi put odašiljači i veze jedinstveno upravljaju kompletnom infrastrukturom i ta infrastruktura i taj projekt zajedno sa HAKOM-om i sa cijelom pričom je dio velike priče oko izgradnje digitalnih hrvatskih strukturnih fondova i svega ostaloga. Kroz strukturne fondove je namijenjeno koliko mi je poznato oko 240 milijuna eura u idućih 6,7 godina upravo za ovu priču. I ono što želim reći na kraju da definitivno moramo iskoristiti sinergiju države i sinergiju privatnoga sektora da kompletan novac koji privatni telekomi ulažu ne samo u razvoj sebe, nego i u razvoj bude mreže jer oni logično ulažu tamo gdje mogu sutra jako brzo vratiti novac. Da pokušamo što bolje iskordinirati njihova ulaganja da pokušamo što bolje iskordinirati ulaganja koja HAKOM radi kroz povrat sredstava i da pokušamo što bolje sva ova europska sredstva iskordinirati kako bi čim prije i čim bolje se popele sa ove ljestvice od 20% na ljestvicu od 30% na kojoj se nalazi EU. Jer definitivno idemo u digitalno društvo i digitalno društvo je koliko mi je poznato jedan od prioriteta je evo danas. Ako to ne uspijemo bez obzira na mnoge napretke koje ćemo napraviti u državi, koje smo napravili, koji će tek nastati bit će jako veliki problem ako kaskamo u ovome smjeru. I još ću za kraj samo pročitati nalaz jedne studije koja je rađena za Europsku komisiju koja kaže slijedeće "Općenito gledajući 10% povećanja korisnika širokopojasnog pristupa internetu omogućava povećanje BDP-a za 1,38% što se očituje kroz povećanje broja radnih mjesta u poslovima poput razvoja i održavanja mreža te povećanja opće gospodarske aktivnosti zbog povećanja korištenja elektronički dostupnih servisa putem širokopojasnog interneta." 10% povećanje dostupnosti širokopojasnog interneta je upravo ono što nama u Hrvatskoj treba. Od tih 22 da dođemo do sadašnjih 30 odnosno dok mi dođemo do toga oni će već bit na 30 i nešto. I ovo je, možda je malo nadobudno i hrabro reći recept, ali uistinu ovo je jedan način kako vrlo jednostavno ali sa puno truda, znanja i muke i doći do toga da se i bruto nacionalni proizvod u principu povećava kao što vidite po studijama za 1,5% gradeći upravo našu zemlju i gradeći ono zbog čega građani nas biraju. Jer zadatak svake Vlade, upravo završavam, zadatak svaka Vlade je da osigura minimalni komunalni standard života svakog građanina u RH bez obzira gdje živi. Ne samo u Zagrebu, Splitu, Rijeci i ostalima nego na svim otocima i na svim mjestima u RH. Hvala. Time smo završili s pojedinačnim raspravama. Želi li se podnositelj izvješća obratiti? Da. Zaključno izvješće gospodin Lučić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici zahvaljujem na vašim komentarima, pitanjima i prijedlozima za poboljšanje. HAKOM će ih u svakom slučaju iskoristiti kao smjernice za dalje poboljšanje rada HAKOM-a. U svojoj završnoj raspravi želio bih odgovoriti na neka od vaših pitanja i komentara iz današnje rasprave, a normalno da stojim na raspolaganju zajedno sa svojim suradnicama i suradnicima ne samo do godišnjeg izvješća nego svako dan. Ako budete imali bilo kakvih upita u svezi rada HAKOM-a. Uloga HAKOM-a u razvoju tržišta posebno u ruralnim područjima i otocima je neupitna. Tako da ćemo i dalje nastaviti u suradnji sa drugim institucijama u RH prije svega ministarstvima Vlade razvoju tog tržišta, na povećanju ulaganja. Ovo je bilo izvješće za 2014., za 2015.mogu vam reći neslužbeno da je oko 25% su veća ulaganja operatora što je sigurno jedan pozitivan pokazatelj. Dalja ulaganja očekujemo kroz fondove EU, javno-privatna partnerstva i kroz Junckerov plan gdje je uloga HAKOM-a kao u okvirnom nacionalnom programu za razvoj pristupne mreže velika i što je Europska komisija prošli tjedan potvrdila. Žao mi je što gospodin saborski zastupnik Bulj nije tu, ja bi ga pozvao da dođe kod nas u HAKOM, da se vidi na koji način mi štitimo građane, sve građane širom RH od štetnog zračenja kroz mjerenja, kroz preventivna mjerenja i postupke koji su uključeni, međutim tema koju je gospodin saborski zastupnik ovdje istakao prevazilazi nadležnost HAKOM-a i sigurno je tema za neku drugu raspravu u kojoj će biti HAKOM jedan od dionika te rasprave. Ja bi samo rekao da je teško imati signal i gustoću širokopojasnog pristupa internetu i pokrivenost RH bez infrastrukture, a tu infrastrukturu u svakom slučaju treba sagraditi. Kada govorimo o prostornim planovima ili pravilniku o elektromagnetskom zračenju tu ulazimo u domenu nadležnosti ministarstava tako da HAKOM je samo jedan od onih koji daje svoje mišljenje i sigurno kada se ponovno pokrene rasprava o toj temi da će HAKOM vrlo rado sudjelovati ako bude pozvan. U svezi smetnji iz Italije napomeno bi da je upravo HAKOM taj koji je zadnjih godina upozoravao na taj problem, koji je upozoravao međunarodnu telekomunikacijsku zajednicu u Ženevi, Europsku komisiju, Europsko regulatorno tijelo BEREK i ono sve što je u okviru naše nadležnosti rezultiralo je s tim da Italija promjeni frekvencijski plan. Bilo je puno drugih aktivnosti, prije svega Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture no te aktivnosti sigurno nisu za neku javnu raspravu i gospodin saborski zastupnik čak ste zainteresirani, ja vas pozivam da dođete kod nas pa vas možemo upoznati sa svim aktivnostima u zadnjim godinama. Meni je žao što ste iz nekih brojki koje ste našli, koje su nepobitno takve kakve ste rekli izvukli određene zaključke s kojima se ja ne slažem. Ja sam vrlo sretan i ponosan da smo za kapitalne donacije dali 100 milijuna kuna i radi se upravo o programu za poticaj razvoja širokopojasnog pristupa internetu. To se samo tako zove računalstvena stavka. nije donirano nego je vraćeno tržištu, vraćeno RH. Ja bi volio da ima jedna nula više i da se radi io milijardi kuna a ne o 100 milijuna kuna. Također, žao mi je što naknade koje operatori plaćaju nazivate parafiskalnim nametima i radi se o graničnom nacionalnom dobru kao što je sjeća šume, šljunak ili naša obala i ja ih ne bi nazivao parafiskalnim nameti jer 650 milijuna kuna je uplaćeno u državni proračun koje je HAKOM prikupio u ime RH i građana RH. Također Također ne radi se o tome da imamo 44m po zaposlenome nego nemojte računati prostore koji su za posebnu namjenu, nemojte zaboraviti ulogu HAKOM-a u dijelu nacionalne kritične infrastrukture i u sustavu nacionalne sigurnosti. I objekti koje mi imamo ne služe samo za za rad radnika nego služe i za neke uređaje i mirnu opremu koja također zauzima neki prostor. Normalno kada to podijelite ukupan prostor sa brojem zaposlenih statistički dođete do nekih pokazatelja ali se zanemaruje činjenica da nisu radnici, u tim prostorima postoji još i oprema a to je isto zakup poslovnog prostora. Također bih još istakao da će HAKOM nastaviti dalje raditi, prije svega na razvoju tržišta ne samo ono što je sam posao regulatornog tijela nego da bude društvena odgovorna regulacija tržišta. Napomenuo bih da aplikacije koje danas građani Hrvatske koriste e-građani, e-zdravstvo, e-sigurnost, vatrogasci, e-školstvo, e-škola, sve to financirano i zapravo su provedeni natječaji u organizaciji HAKOM-a iz sredstava koje je HAKOM prikupio sa tržišta i zapravo to sve ostaje Republici Hrvatskoj a ne zaposlenicima HAKOM-a. Ukoliko ima još nekih vaših pitanja, vrlo rado ću odgovoriti i ponavljam još jedanput pozivam vas ako imate bilo kakvih upita ili ste zainteresirani za rad HAKOM-a da ne sačekate iduće godišnje izvješće nego da dođete i posjetite nas u našoj središnjici u Zagrebu. A mi smo na lokacijama i u Osijeku, Splitu, Rijeci i još imamo 10-ak drugih lokacija gdje imamo kontrolno mjerne postaje. Hvala još jedanput na vašoj pozornosti i sudjelovanju u raspravi. Zahvaljujem gospodinu Lučiću. Dakle okončali smo sa ovom točkom. Glasovanje je kada se steknu uvjeti. Mi ćemo sutra nastaviti sa radom, točka koja je prva na dnevnom redu je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko soiguranje za 2014. godinu. Dakle vidimo se sutra, hvala i doviđenja. …/Upadica